da smo popolnoma izgubili fokus od tistega, kar je predlagal zakon in kaj zakon določa. Danes se pogovarjamo več ali manj samo še o enem amandmaju potem prihaja do teh prerivanj in obtoževanj, kdo je bolj za upokojence, kdo naredi več, kdo naredi manj, kdo več pokaže. Jaz se strinjam s sicer zelo populističnim kolegom poslancem Reberškom, ki nam danes očita, da smo populisti, da šteje tisto, kar narediš, ko si na oblasti, in kaj si pač takrat pripravljen narediti. In potem so na eni strani očitki, da do zdaj ni bilo narejeno to pa to, na drugi strani očitki, da ne podpirate upokojencev, ampak če se pogovarjamo o tem, kaj je narejeno, je danes pred vami zakon, ki ga je vložila Poslanska skupina SAB, ki ureja problem, ki je lani ostal nerešen, to pa je skrajšanje prehodnega obdobja za uveljavitev drugačnega odmernega odstotka. Stranka SAB je pravzaprav v obliki, kot je zdaj, nastala v času velike finančne krize, ko je bila naša država v situaciji, če se že pogovarjamo o upokojencih, ko je bilo videti, da za pokojnine čez tri mesece ne bo več denarja. Vlado je takrat vodil Janez Janša, ki je na te dileme odgovarjal, da naj pa pride trojka in naredi red. Kako bi naredila trojka red, kot smo videli v vseh državah, kjer je do tega prišlo, zlasti pa je to najbolj jasno vidno v Grčiji, trojka je posegla tudi v pokojnine, ker je pač to velikanski transfer v vsaki državi, znaten del proračunske obremenitve. In tista trojka je takrat zmanjševala tudi pokojnine v teh državah. Mi smo bili takrat stranka, ki je imela predsednico Vlade, predsednica Vlade je takrat morala sprejeti tudi zelo nepriljubljene ukrepe, da smo se pobrali; in od takrat naprej je naša država beležila osemletno stalno gospodarsko rast. Od takrat pa do zdaj, do te epidemije oziroma pandemije. In šele ko država beleži gospodarsko rast, ko ji gre dobro, takrat se lahko pogovarjamo o tem, da zvišujemo pokojnine in druge socialne transfere. Saj ko nimaš čisto nič, kako naj greš iz meseca v mesec, da pokriješ tisto osnovno, se težko pogovarjaš o čemerkoli. Zgodovina je pač tako nanesla, da čeprav smo takrat reševali finance in državo, kot levosredinska stranka nismo imeli možnosti sodelovati v levosredinski vladi, ki je sledila. Stranka SMC se je odločila, da nas ne povabi k sodelovanju, in če nisi v vladi, če si opozicija, pač konkretnih stvari ne moreš narediti. To je bilo pravilno rečeno. Kot opozicija lahko samo zijaš in trdiš, kaj vse bi bilo treba, in popravljaš to, kar dela koalicija, komentiraš. Kar Kar smo pa naredili v tistem obdobju, ko smo bili v opoziciji, opravili smo številne programske pogovore, srečanja z volivci, okrogle mize, obiske po terenu in ugotovili, da ne glede na to, koliko imamo pri nas upokojenskih strank, je je ena najbolj prizadetih populacij v naši državi tista, kjer je največji odstotek ljudi pod pragom revščine, populacija starejših oziroma konkretneje – populacija upokojencev. 80 tisoč, pravijo podatki, nekateri še celo več, bi naj jih bilo pod pragom revščine. In od takrat naprej in vse dokler ta problem ne bo rešen, je skrb za upokojence in starejše ena od bistvenih prioritet naše stranke; pa če se komu zdi to populizem ali pa ne. Nedopustno je, da nekdo dela tako dolgo, kot mu reče zakon, da mora delati, se upokoji pri tisti starosti, kot mu zakon reče, da se mora upokojiti, da bo prav; in je potem pod pragom revščine. tukaj mi povsem dobro razumemo odklone, kot so – ljudje, ki so samo 15 let plačevali, ali pa kmečke ženske ki jim je bilo pravzaprav opravičeno plačevanje, ker so se lahko kmetje celo sami dogovarjali, da bodo plačevali manj, češ saj bomo imeli potem doma na kmetiji hrano, imamo živali, imamo vrt in tako naprej. Ne vsega mešati eno preko drugega. Osnovni problem, o katerem govorimo, je – ljudje s polno, zakonsko zahtevano pokojninsko dobo, z doseženimi starostnimi pogoji, ki ne živijo v redu ali so celo pod pragom revščine. Seveda je treba reševati tudi tiste druge, ki ne morejo živeti, zato imamo socialne transfere, zato imamo varstveni dodatek in tako naprej. Ampak ko se pogovarjamo o res veliki krivici, je zame velika krivica to. In to, pod kako različnimi pogoji so se ljudje v naši državi upokojevali. Eni za najboljših osem let ali koliko je že bil minimum, najboljših, ne zaporednih, pa 80 % najboljših let, nekaj let za tem z malo smole, ker si rojen kasneje, popolnoma drugi pogoji, popolnoma druga pokojnina. In za nas, ki tukaj sedimo, ali pa za naše otroke je pa sploh vprašanje, če bomo imeli pokojnino. In tudi na to moramo misliti, ko tukaj tekmujemo in licitiramo, kdo bi kaj dal komu. Ampak strinjam se, bistveno je to, kar kdo naredi. V stranki SAB smo po tem, ko smo pripravili program za naslednje volitve in prišli zopet v parlament, to so bile pa te zadnje volitve, imeli to kot prioriteto. In nismo obljubljali vse povprek, kot nam nekateri očitajo, ampak smo imeli povsem jasne zahteve. Ena od njih je bila popraviti to krivico glede odmernega odstotka za moške zlasti, krivico, ki bi pripeljala do tega, da bi se problem z majhnimi pokojninami za moške nadaljeval še dolga leta. Mi smo imeli samo dve, tri točke vezane na pokojnino, ampak za tiste smo pa rekli, da želimo, da se uresničijo. In se že takrat, na začetku vlade Marjana Šarca kregali, ko smo zahtevali kot edina stranka, da se z datumom vnese v koalicijsko pogodbo, s katerim datumom bomo dvignili odmerni odstotek, to je bila naša programska zahteva v našem programu, in kdaj bo ta odstotek stopil v veljavo. In koalicijske stranke takrat smo napisale – 1. 1. 2019. In ko smo potem začeli v prejšnji vladi delati, se je kaj kmalu izkazalo, da to ne bo 1. 1. 2019; in smo bili slabe volje. Ker v stranki SAB smo realni v svojih zahtevah, nismo populisti, ne predlagamo tisoč 500 evrov pokojnine, ker vemo, da to ni možno. Poznamo proračun, poznamo zmožnosti države, ampak ko se pa nekaj dogovorimo, pa želimo, da se to uresniči. In ko je potem odmerni odstotek, hvala bogu, bil sprejet, nam ni bilo sprejemljivo, da se pa sedaj še šest let čaka kot prehodno obdobje, da se to uresniči. Dali smo amandma, kaj pa lahko drugega narediš, če nimaš večine. In tega amandmaja, tukaj se strinjam, je bilo že povedano, pač takrat stranki SMC in LMŠ, ki sta bili v

Smo pa v tistem letu tudi na našo zahtevo, seveda pa je bila potrebna za to volja vseh partnerjev v vladi Marjana Šarca, in ker so bile seveda tudi okoliščine ustrezne, kar nekaj stvari popravili. Tukaj mislim zlasti na redna in izredna usklajevanja pokojnin. In ko sedaj govorite, koalicija, koliko ste povečali pokojnine, pozabite povedati, da samo leto 2020 je vaše. Leto 2018 in leto 2019, ki ga je urejala druga vlada, ni vaša zasluga.

8 %. Ko vi za nazaj govorite, da v zadnjih treh letih so se dvignile, ali pa v zadnjem, ali pa upokojencem so se dvignile, kar vse seštevate skupaj. Pa saj ni problem, saj oni to čutijo kot celoto. In hvala bogu, da si vsi prizadevamo za to kritično skupino. Ampak bodimo korektni. Za 8 % v letu 2018 in 2019 ni dvignila pokojnin vaša vlada, ampak vlada pred tem. In tukaj pridemo tudi do naslednjega problema, vsaj jaz ga občutim kot veliko krivico. Imamo toliko in toliko ljudi, ki imajo polno pokojninsko dobo, pa so pod pragom revščine; potem imamo pa res majhen majhen odstotek ljudi z zelo visoko pokojnino. Tistih nekaj srečnežev, ki sem jih že prej omenila, ki so šli pod zelo dobrimi pogoji v pokoj – osem najboljših let, 80 % pa tako naprej. Ampak ko delamo ta izredna in redna usklajevanja, mi kot država, mi kot Državni zbor, mi kot vlada, katerakoli je, vedno dvigujemo v odstotkih.

In ne bo nikoli s tri, po tri, po tri evre nikamor prišel. In zato smo predlagali, v detajle naštudirali primer izrednega in rednega usklajevanja. Redno usklajevanje je natančno definirano v zakonu, vemo, kdaj se lahko zgodi. Pri izrednem usklajevanju pa smo mi bili mnenja, da bi bilo vredno poskušati uskladiti v fiksnem znesku in tako hitreje pomakniti tiste pod pod pragom revščine navzgor, pa naj Ustavno sodišče pove, ali je še to v mejah tega, kar je naš pokojninski sistem. Poslanec Jurša se je poetično izrazil, da je pri nas pokojnina ekonomska kategorija s socialnim pridihom. V principu ima prav, ampak če pustimo poetično izražanje in pogledamo, kaj govori zakon, naš zakon govori, da pri nas pokojninski sistem temelji na zavarovalniškem in solidarnostnem principu. Solidarnostni ne sme prevladati, se strinjam, zato so socialni transferi, ampak to, da bi bila vsaj izredna uskladitev v istem znesku, bi pa pomenilo ravno to korekcijo. In je bil takrat ogenj v strehi, ko smo to predlagali. Zdaj, naenkrat nič več ni problem. V redu, mi smo za. Naredimo največ, kar lahko. Če so se razmere spremenile, če nimamo več zlatega pravila, če nismo naenkrat vezani na nič več, dajmo potem dvigniti, če lahko; ampak odgovornost bo pa zdaj prevzela ta vlada in koalicija, kar lahko naredimo. Tisti, ki je na vladi, v koaliciji, to odgovornost prevzame. In tukaj se razlikuje opozicija in koalicija. koalicija. Na to, kaj je kdo naredil, kaj bi lahko naredil in kaj bi moral narediti, jaz v imenu stranke SAB še enkrat ponovim. Mi smo do zdaj v vladi kot stranka SAB bili eno dobro leto in takrat naredili ogromno. In izpolnjevali svoj program, ki pač poudarja, da je ta problem treba rešiti. V našem programu je tudi to moderno javno šolstvo, za katerega si prizadevamo, učinkovito in vsem dostopno javno zdravstvo, več stvari; ampak ne dopuščam, da eni lahko nekaj delate, drugim pa očitate populizem. To je naš program in naš program mi zasledujemo ter delamo dobro za to skupino ljudi. Če se spet vrnemo vsaj za trenutek nazaj na zakon, ki ga danes obravnavamo, ta zakon je enostaven, ta zakon rešuje to, kar smo mi ves čas želeli, skrajšuje prehodno obdobje za uveljavitev višjega odmernega odstotka za moške in tudi za popravek pri ženskah. Mi smo želeli sicer, da bi bilo prehodno obdobje eno leto, ampak mi takega zakona za eno leto z našimi poslanci ne moremo sprejeti. In če je najboljši možni kompromis štiri leta, smo vsaj ponosni, da smo do tega kompromisa z našim zakonom pripeljali. Jaz se vsem, ki boste za zakon glasovali, zahvaljujem in se nadejam še mnogo skupnih dobrih rešitev, vedno, kadar bo to možno, ter vedno, kadar nam bodo okoliščine in finance to dopuščale. Hvala lepa.

burijo duhovi. Pa naj na začetku povem, da sama zelo podpiram amandma, za katerega sem se tudi sama zelo zavzemala, da se dvig zagotovljene pokojnine

Res je, da smo mi socialna država. Res je, da imamo nekatere pokojnine zelo nizke, ki jih korigiramo potem tudi s socialnimi transferji. Prav pa tudi je, da ljudje, ki so delali 40 let, delali 40 let brez dokupa, ne živijo pod pragom revščine. Narobe pa je, da nekdo, ki je delal 15 let, dobi skupaj s socialnimi transferji več kot nekdo, ki je delal 40 let. To se danes že dogaja. Ljudje, ki so delali 40 let, imajo zagotovljeno pokojnino 581 evrov in imajo slučajno stanovanje v Ljubljani, ki je vredno več kot 120 tisoč evrov; in potem do varstvenega dodatka niso upravičeni. Čeprav se zdi, da je razlika 10 evrov nepomembna, ampak kljub temu je razlika. In jaz se vprašam, tukaj se vprašam, ali je prav, da dajemo message ljudem, da je najbolje delati 15 let, počakati do 65. leta starosti in potem izkoristiti vse socialne transferje. Res je, da vemo točno, kako je sestavljena pokojnina. Prav je, da so ljudje, ki se znajdejo iz takšnih ali drugačnih okoliščinah na robu revščine, na pragu revščine, upravičeni do socialnih transferjev, da lahko dostojno živijo. Narobe pa je, da ljudje, ki so delali 40 let, dobijo manj kot tisti, ki niso delali, ki so delali 15 let in so upravičeni do vseh ostalih socialnih transferjev. Zato resnično pozdravljam predlog amandmaja. Pa še nekaj bi danes rada izpostavila. Danes imamo en odličen primer, ki ne drži, da opozicije ne posluša ta vlada, da opozicijskih predlogov sprememb zakona ne pregleda. Pravzaprav imamo en primer, ki v preteklosti je bil zelo malokrat viden, da je vlada pravzaprav zakon vzela v pregled in ga skupaj dopolnila, popravila in dejansko sprejela kot za svojega. Je pa res, tako kot je kolegica Maša Kociper povedala, da s tem pa vlada prevzame tudi vso odgovornost glede finančnih posledic, ki bodo skozi to nastale. Ampak imamo pa danes en vzorčen primer, da ne drži, da opozicija lahko samo govori, govori, govori; narediti pa nič ne more. To ne drži. opozicija odlične predloge, ki pa niso populistični, in so se pripravljeni pogovarjati ter se pogovarjati z vlado in se pogovarjati s koalicijskimi poslanci, usklajevati, lahko doseže tudi določene rešitve, ki pa lahko pripeljejo spremembe v zakon. In to je en primer. Danes imamo en tak primer in to ni edini primer. Imamo tudi primere, ko smo opozicijske amandmaje že pripeljali v zakone, jih popravili, dopolnili in na koncu sprejeli. Ja, na koncu so bili običajno soglasno sprejeti. To pomeni, da so bili dani za ljudi. In to mi danes rabimo. To mi danes rabimo v teh kriznih situacijah, da opozicija in koalicija zna stopiti skupaj in najti rešitve, ki bodo prinesle dobro za ljudi, ne pa populizma. Ne pa v svojih razpravah, kaj je naredila neka stranka deset let nazaj, kaj je naredila pet let nazaj,kaj je danes naredila pa kaj je včeraj naredila. Milijonkrat sem povedala v svojih razpravah, da štejejo dejanja, ampak dejanja vsak dan, predvsem pa kot so kolegi povedali, dejanja takrat, ko imamo možnost, ko smo na oblasti. In če takrat nečesa nismo naredili v tem sklicu, se lahko o tem pogovarjamo, če takrat nismo našli rešitev, danes pa zganjamo velik populizem. Ampak še enkrat, tudi Levici lahko danes rečem hvala, ker je toliko daleč pripeljala to stvar, da smo se začeli sploh pogovarjali o tej zgodbi in smo dvignili zagotovljene pokojnine na 620 evrov. Tudi to je danes epilog zgodbe, tako da tudi Levici lahko rečemo hvala, čeprav se ne bodo minimalne pokojnine po vsej verjetnosti dvignile na 400 in še nekaj evrov. Pa se vprašam tudi to, res je, ti ljudje nimajo takih pokojnin, ampak z varstvenim dodatkom pa danes lahko presežejo nekoga, ki je delal 40 let. vprašam Levico, ali se vam to zdi pošteno. Meni se ne zdi to pošteno. Pa da bodo ljudje razumeli, o čem govorim. Če je nekdo delal 40 let v Ljubljani za minimalen zaslužek in si je zagotovil zagotovljeno pokojnino, ki je v vrednosti 581 evrov in si je v vseh teh letih privarčeval in mogoče po Jazbinškovem zakonu uspel kupiti majhno stanovanje v Ljubljani. In enako podobna oseba na drugem koncu Slovenije, recimo v Ormožu, je oseba v Ormožu upravičena do varstvenega dodatka in potem skupaj dobi 591 evrov. Ta oseba v Ljubljani pa zato, ker je danes njena nepremičnina vredna več kot 120 tisoč evrov, do tega varstvenega dodatka ni upravičena.

Ljudje, ki delajo 40 let, si zaslužijo dobiti nekaj več, vsaj malenkostno več kot tisti, ki so delali 15 let in so 65 let stari in dobijo na transakcijski račun pokojnino in ostale socialne transferje, do katerih so upravičeni. In prav je, da ne bom narobe razumljena, prav je, da jih dobijo, prav je, da si lahko kupijo hrano, in prav je, da v Sloveniji ni nobeden lačen. Zato pozdravljam te amandmaje, ki bodo prinesli dobro za naše ljudi in dobro za za Slovenijo. In še enkrat, če bi večkrat stopili tako skupaj, se večkrat pogovarjali, predvsem pa slišali, bi za naše državljanke in državljane lahko naredili največ. Hvala lepa.

Sprememba zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bo v kratkem potrebna temeljitega razmisleka, predvsem pa tudi korenitih sprememb. Tega se zavedamo skoraj vsi v tej dvorani, vendar je na žalost ta materija pretrd oreh vsakokratne vlade. Iz razprave kolegic in kolegov v opoziciji in stranke Levica vidimo, koliko je pomembna današnja točka. 20 % razprave glede na to točko ZPIZ-2I, 80 % vse drugo, kar me res zelo malce žalosti. Sistem ni optimalen, ni vzdržen, kot smo že slišali v preteklosti; in predvsem marsikatera državljanka in državljan težko preživi čez mesec. To so dejstva, s katerimi se povsem strinjam, vendar se moramo zavedati, da tak sistem ni zrasel čez noč, nekateri pa ga želijo čez dan dan tudi zrušiti. To področje bi morali spreminjati s tresočo roko, po mojem mnenju kot Ustavo, saj gre za prihodnost vseh upokojencev. Glavo vodilo bi moralo biti – strmeti k vzdržnemu pokojninskemu sistemu. Zelo nasprotujem populističnemu in in všečnemu predlogu Levice, saj je resen korak v demontažo veljavnega sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zakaj to govorim? Pred kratkim smo dobili v poslansko skupino s strani sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije tri sklepe. Prebral bi rad samo drugega: »Svet zavoda nasprotuje posegom v sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki pomenijo rušenje temeljnih načel sistema«. To so brutalni sklepi, ki bi mene zelo skrbeli, razumem pa, populistov trenutno ni v dvorani. Drugi sklep, ki smo ga pridobili, pa iz Zveze društev upokojencev Slovenije s prvopodpisano Nežko Ivanetič, pa se: »ZDUS ne podpira amandmajev stranke Levica, da se najnižja pokojnina in odmera veča v procentih od pokojninske osnove, ampak bo postavljena na znesek minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov. V primeru sprejetja takega določila bo ZDUS uporabil vsa pravna sredstva«. Za konec, z veseljem bom podprl vse koalicijske amandmaje, ki predlagajo, da tisti, ki so delali 40 let, garali in plačevali prispevke, prejmejo pokojnino v višini vsaj 620 evrov. Hvala za pozornost.

razpravo. Kot vidim, ni več pravega interesa za razpravo, pa mislim, da je prav, da se kot predlagatelj javim in strnem misli. Cilj današnje osnovne razprave je predlog, ki smo ga v SAB dali in tudi dobili konsenz s strani koalicije, da se skrajša prehodno obdobje za dvig odmernega

in tako v bistvu odmerni odstotek za moške izenačiti z odmernim odstotkom za ženske na 63,5 %. In res je, strinjam se, v tem pokojninskem sistemu je veliko odprtih vprašanj, nedorečenosti. Nekateri se tudi sprašujejo, ali je pravičen ali ni pravičen glede odmernega odstotka v preteklosti, ko je bil le-ta 84 %, ko se je v bistvu za odmero pokojnine upoštevalo obdobje osmih let. Danes je to obdobje, če se ne motim, okrog 25, 28 let, in to zaporedna leta, tako da v bistvu te osnove, daljše kot je upoštevano obdobje, nižja je tako pokojnina. In če se to upošteva še z odmernim odstotkom, vidimo, da te generacije, ki se upokojujejo danes, upokojujejo pod manj ugodnimi pogoji kot tiste, ki so se pred desetimi ali pa dvajsetimi leti. In tako pride tudi do anomalije, da ima učiteljica, ki se upokoji danes, nižjo pokojnino kot učiteljica, ki se je upokojila na primer pred desetimi leti s krajšo delovno dobo in z nižjo starostjo. To so seveda anomalije, ki jih bo treba v enem doglednem času rešiti. Rešiti bo treba tudi financiranje pokojninske blagajne, jo narediti stabilno. Tudi zaradi tega se v SAB zavzemamo, da se ustanovi poseben demografski sklad, demografske rezerve, kjer se bodo ta državna sredstva akumulirala, in ne podpiramo vladnega predloga, kjer je demografska blagajna mišljena kot blagajna, ki financira različne obveznosti, od dolgotrajne oskrbe do gradnje domov za upokojence, in v bistvu predvideva, da se to premoženje, ki so ga ustvarile generacije upokojencev v času svojega aktivnega življenja, v enem hitrem času razproda. Mi želimo, da se to premoženje ustrezno tudi plemeniti in da tudi za prihodnje upokojence in te, ki so sedaj aktivni, ustrezno plemeniti ter tako pripomore k temu, da se zagotavlja finančna varnost prihodnjih generacij. In to tudi na način, da se ta sklad financira dodatno s sredstvi iz koncesij za vode, pa mogoče tudi kakšne nove dajatve, kot je na primer prispevek od prodaje lesa. Tu je več možnosti. Mi želimo predvsem, da je ta blagajna vzdržna. In tudi zaradi tega želimo, da se zagotovi socialna varnost tako moškim tako ženskam. In ta odmerni odstotek 63,5 % je minimum, ki se nam pač zdi potreben, da se nekako tudi zagotovi. In tudi v primeru tega, da se zagotovi čim prej. Vemo, da je Ustavno sodišče zadržalo izvajanje sklepa o prisilnem upokojevanju. To se nam zdi zelo pomembno. V tej luči se nam zdi zelo pomembno tudi to, da je prišlo do tega konsenza o tem, da bomo sedaj v bistvu to prehodno obdobje, ki je, ustrezno skrajšali. Bi pa se želel ozreti želel ozreti še nekoliko nazaj. V stranki SAB se bomo tudi v prihodnje zavzemali za to, da se status najranljivejših skupin našega prebivalstva ustrezno zagotovi tudi v prihodnje. Redno usklajevanje, izredno usklajevanje pokojnin, kako zagotoviti socialno varnost, razlike med bogatimi in revnimi dejstvo je, da če želimo, da bo tudi aktivno prebivalstvo želelo verjeti v ta pokojninski sistem, bomo morali ta pokojninski sistem narediti tudi bolj predvidljiv za aktivno populacijo. populacijo. To pomeni, da bomo tudi mi, ki danes vplačujemo, vedeli, kakšno pokojnino bomo dobili, ko se bomo upokojili, in kdaj se bomo upokojili. To sta dva zelo pomembna podatka. To sicer je tema, ki načenja eno širšo debato, pa tudi očitno nov zakon. Bi pa še enkrat rad povedal, da se tudi vsem zahvaljujem, da ste naš predlog podprli. In si želim tudi v prihodnje

O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po končani 17. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predstavnika predlagatelja še ni med nami, zato gremo kar naprej. Predlog odloka je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino.

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 16. seji 11. marca 2021 obravnaval Predlog odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem, ki ga je v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru predložila Vlada. Zakonodajno-pravna služba je predlog odloka proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika in k njemu podala nekatere pripombe. Njena predstavnica je povedala, da je v predlaganem odloku vprašanje določanja študijskih področij predlagano na enak in s tem tudi na ustrezen način kot v ostalih odlokih o ustanovitvi univerz. Hkrati je opozorila še na določbo glede roka za uskladitev statuta, ki pa je bila z amandmajem v celoti upoštevana. Svoje mnenje je podala tudi Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki podpira predlagane spremembe. Komisija je podprla prizadevanja javnih univerz oziroma visokošolskih zavodov za opredelitev ustreznega in učinkovitega mehanizma financiranja, ki bi visokošolskim zavodom omogočal avtonomen razvoj študijskih programov. Uvodoma je predlog odloka predstavil predstavnik predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Predstavnik Univerze na Primorskem je pozdravil sprejetje predloga odloka. Menil je, da ima Univerza na Primorskem v svojem statutu že opredeljena študijska področja, zato predlagano prestavlja bolj formalnost. Odbor je brez razprave sprejel amandmaja poslanskih skupin SDS in SMC k naslovu Končna določba in za novi 1.a člen. Odbor je v skladu s 128. členom poslovnika glasoval o vseh členih predloga odloka in jih sprejel. Tako je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga odloka, ki je sestavni del poročila. Hvala lepa. Amandmaji k dopolnjenemu predlogu odloka niso bili vloženi. Glasovanje o predlogu odloka bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili danes v okviru glasovanj, pol ure po končani 17. točki dnevnega reda.

Predlog resolucije je v obravnavo zboru predložila skupina 38 poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Dejanom Židanom. Predlog resolucije je na 25. seji 10. februarja 2021 in na prvem nadaljevanju te seje 9. marca 2021 obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor predloga resolucije ni sprejel, je bila obravnava predloga resolucije na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu Mihael Prevc. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Resolucija o podnebni in okoljski krizi se razglasi, da je Republika Slovenija v stanju podnebne in okoljske krize, zaradi česar je treba prednostno izvesti ukrepe za preprečevanje in omilitev podnebnih sprememb ter prilagajanje na njihove posledice. Predlog resolucije zasleduje štiri podnebne cilje. Prvič, preprečiti globalno segrevanje preko 1,5 stopinje Celzija. Drugič, v vseh sektorjih doseči zmanjšanje emisij toplogrednih plinov tako, da se do leta 2030 doseže zmanjšanje emisij vsaj za 55 % glede na leto 1990 in da se najkasneje do leta 2050 doseže ogljična nevtralnost. In tretjič, preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti in še izvajanje ukrepov za izhod iz podnebno-okoljske krize na socialno pravičen pravičen način. Krščanski demokrati smo prvi, ki zagovarjamo varovanje okolja, vendar s konkretnimi dejanji in ne vedno z novimi in novimi resolucijami. Nikakor ne dvomim v dober namen predlagateljev resolucije, vendar smo v Novi Sloveniji prepričani, da nam v boju proti podnebnim spremembam ne pomagajo resolucije, ki sodijo med pravno neobvezujoče akte, sploh pa ne razglasitev podnebne in okoljske krize. Za nas je bistveno izvajanje že sprejetih zavez, kot so Pariški sporazum, Resolucija o Nacionalnem programu o varstvu okolja za obdobje 2020–2030, Nacionalni energetski in podnebni načrt. Aktualna vlada Republike Slovenije se še kako dobro zaveda potencialnega negativnega vpliva podnebnih sprememb ter negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Prav zato se jim posveča in jih obravnavana ravni celotne vlade ter v okviru vseh pristojnih ministrstev in služb. Dober primer je Ministrstvo za infrastrukturo, kjer se vlaga veliko naporov za krepitev javnega potniškega prometa, posodabljanje železniške infrastrukture, pripravi pa je tudi zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije. V ta namen in v skladu s Pariškim sporazumom ter podnebno politiko in zakonodajo Evropske unije Vlada Republike Slovenije pripravlja dolgoročno podnebno strategijo, s katero se bo Slovenija zavezala za pospešeno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za dosego ničelnih emisij najpozneje do leta 2050. Vizija dolgoročne podnebne strategije je podnebno nevtralna in proti podnebnim spremembam odporna družba na temeljih trajnostnega razvoja, ki bo učinkovito ravnala z energijo in naravnimi viri, ob hkratnem ohranjanju visoke stopnje konkurenčnosti gospodarstva. Cilj Nove Slovenije – krščanskih demokratov, ki mora zasledovati varovanje okolja in je z velikimi črkami zapisan v našem programu, je spoštljivo ravnanje z okoljem, rodovitno zemljo, pitno vodo in živalskim svetom ter raznolikostjo vrst. Varovanje okolja, živali, naravnih virov pa je naša skupna naloga, ki pa se jo najprej mora lotiti vsak posameznik. To je naša skupna odgovornost. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, kolegice poslanke in kolegi Da so okoljski problemi vedno bolj v središču pozornosti, dokazujejo številne spremembe v okolju. Negotovost in nepredvidljivost podnebnih razmer kliče po dodatnih ukrepih varovanja in zaščite okolja na vseh ravneh družbe. Generalni sekretar Združenih narodov je ob 5. obletnici podpisa Pariškega sporazuma pozval svetovne voditelje, naj v svojih državah razglasijo izredne podnebne razmere, vse dokler ne bo dosežena ogljična nevtralnost. Ravno ta poziv je bil razlog za Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, ki smo ga predložili v opoziciji. S predlogom resolucije bi Državni zbor ugotovil, da je Republika Slovenija zaradi segrevanja ozračja, vpliva podnebnih sprememb na okolje, stanja biodiverzitete, zmanjšanja naravnih virov, poslabšanja življenjskih razmer ter preseženih zmogljivosti Zemlje za samoobnavljanje in samoočiščenje v stanju podnebne in okoljske krize. S to zavezo bi Republika Slovenija uresničila trajnostno upravljanje, med drugim z naravnimi viri, še posebej vodo, zrakom, tlemi, gozdovi in drugimi naravnimi vrednotami. Spomnimo, na pobudo stranke SAB smo pravico do zdrave in čiste pitne vode zapisali v Ustavo, zato tudi z velikim neodobravanjem spremljamo zadnje spremembe Zakona o vodah. Vlada sicer odgovarja, da se mora predlog resolucije strateško premisliti, s širokim konsenzom na nacionalni ravni in ravni Evropske unije. Mnenje Vlade je v tem kontekstu kontradiktorno, saj vsebina nastajajoče vladne podnebne strategije Slovenije do leta 2050 sovpada z vsebino predlagane resolucije. Zato je treba omeniti, da predlog resolucije kot akt političnega pomena ne vsebuje pravno zavezujočih norm in ne nadomešča strateških dokumentov in področja zakonodaje. Mnenje Vlade tako nakazuje zgolj vnaprejšnje kontriranje vsakršnim predlogom opozicije. Resolucija je torej politično sporočilo, sporočilna nota vsem državljanom, civilni družbi in gospodarstvu, da je treba pričeti upravljati posledice podnebnih sprememb, saj vemo, da jih ne moremo preprečiti. Ukrepi, s katerimi lahko vsi pripomoremo k zmanjšanju posledic podnebnih sprememb, so povezani z razogljičenjem številnih sektorjev – energetike, prometa, kmetijstva povezano z učinkovito rabo energije ter usmeritev k učinkoviti in trajnostni rabi. V stranki SAB se tega zelo zavedamo. Ena izmed učinkovitih pobud je prav pobuda stranke SAB, ki je v Državnem zboru dobila soglasno podporo, s katero se vsi upokojenci, starejši od 65 let, v medkrajevnem javnem potniškem prometu vozijo brezplačno. Prav tako smo v stranki SAB s ciljem kontinuiranega izvajanja investicij v trajnostno prometno infrastrukturo v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o infrastrukturnem skladu v prometno infrastrukturo. V stranki SAB torej razumemo resolucijo kot dokument, ki podpira razvojni preboj v Sloveniji in ki bo tudi v prihodnje spodbujala nastanek potrebnih razvojnih dokumentov. Dovolite, da se tudi v tej razpravi navežem v prejšnjem tednu objavljen dokument Vlade – Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda. V SAB želimo, da se vse strategije izvajajo in naslavljajo socialne, okoljske in gospodarske izzive, torej bremena preteklosti. Želimo dati jasno sporočilo, da ne bomo dopustili, da se pri opuščanju premogovništva v Šaleški dolini ponovi zgodba iz Zasavja. Spomnimo, zaradi vsebinskega neizvajanja zakona so rudarji leta 2013 stavkali, saj so se znašli v težki socialni situaciji. Takratno situacijo je rešila predsednica Vlade mag. Alenka Bratušek. Zato sporočamo prebivalcem šaleške regije, da v stranki SAB ne bomo pustili, da vas kdorkoli izigra, in bomo zahtevali striktno izvajanje socialne, ekonomske in okoljske sanacije preteklih bremen. Poslanski skupini SAB se zavedamo podnebne krize in bomo tudi v prihodnje aktivno delovali v smeri izboljšanja možnosti življenjskih pogojev prihodnjih generacij.

Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! Na 25. redni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor kot matičnega delovnega telesa odbor ni sprejel predlagane resolucije, ki jo je skupina poslancev vložila z namenom, da Državni zbor razglasi izredne podnebne in okoljske razmere v Republiki Sloveniji, določi podnebne cilje države, ukrepe in organiziranje zoper izredne podnebne in okoljske razmere. Glede vsebine je že Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozorila, da Državni zbor ne more z resolucijo razglasiti izrednih podnebnih in okoljskih razmer. Resolucija je namreč pravno nezavezujoč akt. Zaradi tega se zastavlja vprašanje, kaj bi pravzaprav s sprejetjem resolucije dosegli. Vsi se strinjamo, da je treba sprejeti ukrepe za reševanje problemov podnebnih sprememb in varstva okolja v Republiki Sloveniji in tudi v Evropski uniji. Seveda pa tega z resolucijo ni moč doseči. Dosegli pa bomo vse navedeno s podnebno strategijo Republike Slovenije do leta 2050, ki jo bo v letošnjem letu sprejela Vlada Republike Slovenije ter tudi poslala v obravnavo in sprejetje v Državni zbor. Za obdobje do leta 2030 bo podnebna strategija temeljila na že sprejetih ukrepih, opredeljenih v Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu Slovenije, na Strategiji razvoja Slovenije do leta 2030, Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030 in številnih drugih dokumentih Republike Slovenije in Evropske unije. Vladna strategija bo zastavila vizijo in dolgoročne cilje za obdobje do leta 2050. Strategija bo prav tako podala usmeritve za izvajanje potrebnih ukrepov in usmerila prihodnje odločanje o ukrepih. V letošnjem letu bomo sprejeli strategijo, ki bo dejansko omogočila izpolnjevanje ciljev reševanja podnebnih sprememb in varstva okolja v Sloveniji. Vsekakor pa se vse pomembne odločitve glede podnebnih sprememb in okolja sprejemajo na ravni Evropske unije. Vlada Republike Slovenije pri teh rešitvah aktivno sodeluje. Iz napisanega lahko zaključimo, da je pomembno aktivno reševanje okoljskih problemov in varstvo okolja v Republiki Sloveniji. Tukaj ne gre za prestižni boj, kaj kdo predlaga; pomembno je, da vsi skupaj prispevamo svoj delež k ohranjanju varstva okolja, tako posamezniki kot tudi vse politične stranke. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. Lep pozdrav vsem prisotnim! Vsebinsko podobno pobudo Predloga resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki Sloveniji smo obravnavali že maja lansko leto. Podnebne spremembe so tudi pri nas v Sloveniji, ker se med drugim segreva hitreje od svetovnega povprečja, ter vplivajo na naše zdravje in blaginjo. Na nas je, da preusmerimo fokus od razumevanja problema k implementaciji rešitev ter da poskrbimo za mlado generacijo in ji damo na znanje, da nam ni vseeno za njih. Republika Slovenija ima vzpostavljene vse tako imenovane ključne mehanizme za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, denar s strani Evropskem unije pa kljub temu ne dosega ciljev prav zaradi premalo izkušenih ljudi in slabe organiziranosti. Neobhodno dejstvo je, da nam podnebne spremembe predstavljajo enega izmed ključnih izzivov, s katerimi se bo moralo spoprijeti človeštvo v naslednjih letih, desetletjih. Premalo ambiciozno zasnovani so tudi uvedeni ukrepi, kot na primer dajatev na emisije ogljikovega dioksida, trošarine za energijo, davek na motorna vozila, prispevek za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Srž problema je tudi v tem, ker javne finance še vedno spodbujajo dejavnosti, ki so diametralne s podnebnimi cilji. Po oceni raziskovalcev je Slovenija uspešna na področju energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, in to na račun občin, v primerjavi z našo državo, ki pri prenovi stavb zaostaja za cilji. V Slovenski nacionalni stranki menimo, da je treba nemudoma ukrepati in razširiti program na celovito širšo prenovo javnih stavb, ki poleg energetske vključuje statično, protipotresno prenovo, da se nam ne bo dogodil scenarij kot v Petrinji. Podatki o podnebnih trendih so zelo zaskrbljujoči, kajti če ne bomo vsi skupaj zmanjšali izpustov, bo povprečna temperatura do konca stoletja tja do 5 stopinj Celzija višja kot sedaj. Posledice bodo daljši vročinski valovi, suše, ujme, toče, poplave, katerim smo priča že zadnji čas. Trenutno zaostajamo za večino držav Evropske unije, kar priča o odsotnosti nekakšne koherentne politike države ter vsesplošne neresnosti glede na krizo, v katero smo vsi vpeti. Počakajmo na Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, kajti vidimo, da je sama resolucija kot takšna bolj deklarativne narave. Številni prihodnji ukrepi naj bi bili na ravni organizacij, občin, bank, šol in ostalih inštitucij, kajti vsak lahko doprinese delček k dolgoročnim spremembam. Odgovornosti ne smemo prelagati na druge deležnike oziroma iskati grešnega kozla, ampak moramo vedno iti v akcijo. Evropska unija nam nudi mnoge finančne spodbude, spodbuja tudi naložbe v okolju in naravi prijazne tehnologije. Uvaja cenejše, čistejše oblike javnega prevoza, skrbi za dekarbonizacijo energetskega sektorja ter povečanje energetske učinkovitosti stavb. Bomo to izkoristili, vas sprašujem, če nam kdo nekaj ponuja. ponuja. Ti zeleni cilji bodo bistveni pri porabi sredstev iz sklada za okrevanje EU po koronski krizi, kjer je za Republiko Slovenijo predvidenih 5,2 milijarde evrov. naj ukrepa pri zamejitvi poceni fosilne mode iz sintetičnih vlaken, ki ima katastrofalni učinek na naše okolje ter prinaša tudi zdravstvene posledice. Smotrno bi bilo, da Evropska unija pripravi sveže zakonje, da bo tudi industrija oblačil, tekstila prispevala k uresničevanju ciljev Pariškega sporazuma in evropskega podnebnega dogovora. Nujno je torej zavedanje o pomenu boljšega sobivanja človeka z naravo, za kar je potreben trajnostni razvoj. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine SDS bo predstavil gospod Franc Rosec. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. V Slovenski demokratski stranki omenjenega predloga resolucije ne podpiramo, saj smo mnenja, da z njo ne bomo rešili nobenega pomembnega vprašanja, še zlasti pa ne vprašanja prehoda na zeleno energijo. Prehod na zeleno energijo mora biti skrbno načrtovan, ukrepi, ki bodo pa potrebni za uresničitev zastavljenih ciljev, pa morajo biti merljivi, tako da lahko sproti spremljamo rezultate ukrepov ter v primerih morebitnih odstopanj pravočasno odreagiramo. Hvala. Hvala lepa. Nadaljujemo s stališči. Gospod Aljaž Kovačič bo predstavil stališče Poslanske skupine LMŠ. LMŠ):** Hvala, podpredsednica, za besedo. Kolegice in kolegi! Spremembe so edina stalnica v življenju in spreminjanje je tudi ena od značilnosti podnebja. Danes nas duši eno drugo dejstvo v zvezi s tem, in sicer da je hitrost spreminjanja podnebja v zadnjem stoletju prehitra. Slovenija se zaradi svoje reliefne in podnebne pestrosti še hitreje odziva na vse te podnebne spremembe oziroma naše okolje je še bolj občutljivo na podnebne spremembe kot okolje drugod po svetu. Po mnenju Liste Marjana Šarca bi to moral biti tisti opozorilni znak ali pa signal, ki ga ne bi smeli preslišati oziroma spregledati. Verjetno ne gre posebej poudarjati, da je resolucija akt, s katerim Državni zbor ocenjuje stanje določenega družbenega področja, določa politiko za urejanje tega področja v prihodnje in sprejme neko nacionalno strategijo za naprej. Prav zato smo v opoziciji skupaj s predlagateljem želeli sprejeti resolucijo o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji, saj smo mnenja, da danes pa res več ni nobenega dvoma in skrivnosti o tem, da podnebna kriza v svetu je, da podnebne spremembe obstajajo in da spreminjajo naš planet. Zato bi bilo nekako razumno, če ne celo nujno potrebno, da bi tudi Slovenija določila neke smernice za prihodnjo okoljevarstveno politiko. Če bi želeli biti odgovorni, bi se na podnebne spremembe morali odzvati, in sicer tako, da zastavimo bolj odgovorno okoljsko politiko. In eden od načinov je tudi sprejetje takšne resolucije, kot je bila predlagana, ki govori o ciljih, ki naj bi jih naša država pri tem zasledovala. Žalosti nas, da posluha za probleme in izzive okoljevarstvene politike v tej koaliciji ni. Vlada in koalicijski poslanci namreč predlagane resolucije niso potrdili. Ne bom ugibal, zakaj so se tako odločili, lahko se le retorično vprašam, ali je bil razlog v tem, da največja koalicijska stranka podnebnih sprememb skorajda ne priznava, ali pa je razlog za zavrnitev našega predloga morda zgolj v tem, da je bil to opozicijski predlog. V vsakem primeru je skrb vzbujajoče dejstvo, da koalicija še enkrat več ne posluša strokovne javnosti, ki v en glas praktično vpije, da bi bilo treba treba takšno resolucijo s smernicami za okoljsko politiko in usmeritvami v spopadanju s podnebnimi spremembami vendarle sprejeti. Še enkrat, žal tudi tokrat nismo sprejeli dovolj glasov za sprejetje resolucije o podnebni in okoljski krizi v Sloveniji; upamo lahko le, da čez čas, ko se bodo tudi koalicijski poslanci začeli zavedati pomembnosti podnebnih sprememb, ne bo že prepozno za uvajanje odgovorne okoljske politike. Hvala lepa. Mag. Dejan Židan bo predstavil stališče Poslanske skupine SD. Izvolite. **MAG. Spoštovana podpredsednica, spoštovani poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni! Ali je sedaj dan in ali bo čez šest ur noč, na to enostavno vprašanje, če bi odgovarjal Državni zbor ob trenutnem stanju duha, ni nujno, da bi se desna stran s tem strinjala. Podobno vprašanje je, ali sedaj živimo v času podnebne in okoljske krize. Seveda živimo. Vendar ugotovitev tega zaradi desne strani tega državnega zbora v tem državnem zboru trenutno ni možna. Pa to ni ideološko vprašanje. Verjemite mi, da če bi to bilo ideološko vprašanje, država Vatikan ne bi bila med tistimi ki okoljsko-podnebno krizo priznavajo. 12. decembra lani je generalni sekretar Združenih narodov gospod Antonio Guterres pozval, zaprosil preostale države sveta, ki še niso razglasile na simbolni ravni okoljsko-podnebne krize, da to naredijo. Ker po njegovih besedah je podnebna in okoljska kriza, v kateri se nahajamo, kriza, ki ogroža obstoj človeštva, kriza, ki ogroža obstoj habitatov in kot takšna najpomembnejše vprašanje prihodnosti človeštva. In hkrati je zaprosil države, da pri tej definiciji okoljsko-podnebne krize vztrajajo do točke brezogličnosti. Socialni demokrati smo skupaj s svojimi partnerji ponovno vložili v proceduro do neke mere podoben dokument, ki ga je uspel sprejeti Evropski parlament. Tudi evropski parlament je razumel, da je nekatere stvari treba tudi deklarativno določiti ter potem pripraviti in izvajati operativne programe, ki jih sedaj Evropska unija želi izvajati. Naš dokument govori o štirih ciljih. Dva cilja sta splošno sprejeta, in to je, da do leta 2050 in kasneje naredimo vse, da ne pride do segrevanja ozračja za več kot za stopinjo in pol. Če prebirate znanstvene študije, stališča strokovnjakov, boste ugotovili, zakaj je to tako pomembno in zakaj naraščanje svetovne temperature ogroža življenje na tem svetu. Drugi cilj je tudi že splošno sprejet na ravni Evropske unije, tudi Slovenija je po mukah na to pristala, da do leta 2030 zmanjšamo škodljive emisije glede na leto 1990 za 55 za 55 %, da do leta 2050 pridemo do tako imenovane brezogljične družbe. Potem pa sta še dva cilja, ki naše na desni strani očitno zelo motita. Tretji cilj je, da moramo vse narediti, da zavarujemo habitate. Da se mi zavedamo, da zaradi nas umirajo živalske in rastlinske vrste, in da je naša dolžnost, da jih ohranimo. In ta resolucija ne omogoča, da govorimo, da je Natura 2000 strel v koleno. In četrti cilj, o tem cilju je kar težko v Sloveniji govoriti. To je cilj, da naredimo vse, da bo okoljska, podnebna in energetska politika pravična, da ne bo povzročila tako imenovane energetske, okoljske ali podnebne revščine. Seveda bi sprejetje te resolucije Slovenijo obrnilo v drugo smer. Razumevanje te resolucije bi omogočilo, da bi Slovenija tudi razumela, kaj pomeni investicijski paket, ki je vreden več kot 5 milijard, ki mora biti zelen, ampak sedaj je zelen samo v svojem prikrivanju in sramu, ko ga drugi ocenjujejo in ocenijo negativno. Sprejetje takšne resolucije bi razumel tudi tako, da ne bi bilo vprašanje, ali v Sloveniji prepovemo fracking – škodljivo pridobivanje ogljikovodikov. Pa je to še vedno vprašanje v Sloveniji. Tudi jutri bomo na to temo dali posebno pobudo. In razumevanje te resolucije bi pomenilo, da naredimo vse, kar znamo in zmoremo, da zaščitimo naše bogastvo, to je kakovostno pitno vodo. Pa Slovenija v tem trenutku ne gre v pravo smer, kar se je izkazalo tudi z neizglasovanjem te resolucije, vendar upanje obstaja. Če ne, bomo takšno resolucijo izglasovali čez leto in nekaj mesecev. Pa hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Stališče Poslanske skupine SMC bo prestavil gospod Gregor Perič. Izvolite. **GREGOR Hvala lepa, podpredsednica. Lep pozdrav vsem, kolegice in kolegi! Podnebne spremembe so dejstvo in imajo vpliv na naš vsakdan. So tukaj in so zdaj. V resnici smo se šele pred kratkim začeli zavedati, da smo izgubili veliko razkošje, ki mu rečemo čas; in ukrepati moramo takoj. Predlog resolucije, ki smo jo v roku zadnjega leta dni imeli že dvakrat na poslanskih klopeh, je v resnici žal ponesrečen poskus, da se na ta izziv odzovemo s konkretnimi dejanji in zavezami. Zakaj ponesrečen? Ker smo že prejšnje koalicijske partnerice v samo usklajevanje dokumenta vložile veliko napora, pa vendar dokument še danes ni usklajen niti med nami niti z drugimi strateškimi dokumenti, kjer ciljam zlasti na Nacionalni energetski in podnebni načrt. Torej v poslanski skupini takšnega predloga resolucije žal ne moremo podpreti, jasno pa zagovarjamo stališče, da je pred sprejetjem resolucije treba da je pred sprejetjem resolucije treba sprejeti zakon o podnebni politiki Slovenije, ki ga je prejšnji minister za okolje in prostor Simon Zajc že pripravil, o njem je bila opravljena tudi javna razprava.

Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav! Resolucijo o podnebni in okoljski krizi bi morali sprejeti že zdavnaj. Planeta B namreč ni oziroma mi še nismo tam, da bi se pravočasno preselili nanj. Pa je nismo in je tudi ne bomo, ker je videti, da se resnično ne zavedamo, da živimo v času globalne podnebne in okoljske krize, kot je še ni bilo. pod to vlado ne zavedamo, ta vlada podnebne spremembe gladko zanika. Denimo, ravno danes smo obravnavali Predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024. Izrazi kot podnebna kriza, podnebne spremembe ali globalno segrevanje se v tem dokumentu ne pojavijo niti enkrat samkrat. Podoben problem imamo z Nacionalnim načrtom za okrevanje in odpornost. Tam bomo kar štirikrat več sredstev namenili za ceste namesto za vložek v javno železniško infrastrukturo. To pove vse. Kakorkoli, pred petimi leti je bil končno sprejet Pariški podnebni sporazum, ki ga je podpisalo 190 držav in katerega glavni cilj je omejiti dvig globalnega segrevanja na manj kot dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijskim časom. To je tudi edini način, če želimo preprečiti najhujše posledice podnebnih sprememb. Evropska unija in z njo tudi mi smo se zavezali k ogljični nevtralnosti do leta 2050. Slišati je lepo, a ključni bodo ukrepi, ki jih bomo izvedli do leta 2030. V Levici ves čas vztrajno opozarjamo, da moramo do leta 2030 radikalno zmanjšati toplogredne izpuste, v nasprotnem primeru bodo učinki povratnih zank postali neobvladljivi in zgodil se bo podnebni zlom; z njim pa tudi globalni ekonomski kolaps in migracijska kriza neslutenih razsežnosti. Ker imamo do leta 2030 časa slabih deset let, v stranki Levica ocenjujemo, da Slovenija dokument, kot je resolucija o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer, krvavo potrebuje. Sploh, ker si je resolucija zadala prave cilje, med katerimi bi posebej izpostavila drugega. Navajam: »Republika Slovenija bo z ukrepi v vseh sektorjih dosegla zmanjšanje emisij toplogrednih plinov tako, da do leta 2030 doseže zmanjšanje emisij za vsaj 55 % glede na leto 1990 in najkasneje do leta 2050 doseže ogljično nevtralnost.« Omenila bi še četrtega, s katerim se kot država zavezujemo k ukrepanju za izhod iz izrednih podnebnih in okoljskih razmer na socialno pravičen način v skladu z načeli podnebne pravičnosti. Bi pa ob koncu rada opozorila na sledeče. Samo sprejetje tovrstnih resolucij in zavez ne pomeni nič, če ne bomo začeli ukrepati – in to takoj. Torej če resnično želimo zmanjšati emisije toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030, potem bi bil prvi logični korak, da prepovemo fracking, pri katerem gre navsezadnje za pridobivanje fosilnih goriv, se pravi zemeljskega plina, ki bistveno prispevajo k izpustom toplogrednih plinov v ozračje. Pa smo ga? Nismo. V Levici bomo resolucijo vsekakor podprli. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga resolucije končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 67. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali čez pol ure, to je ob 17.45. **Nadaljujemo s prekinjeno 18. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024.**

**Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi na matičnem delovnem telesu in na seji Državnega zbora, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o****pokojninskem in invalidskem zavarovanju v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 23. marca 2021, ki je objavljen na e-klopi.

Če ta amandma ne bo sprejet, postaneta navedena amandmaja poslanskih skupin SDS, SMC, NSi in Desus k 4.a in 4.b členu brezpredmetna. Če pa bo ta amandma sprejet, postanejo postanejo amandma Poslanske skupine Levica k temu členu pod številko 2 in z njim povezana amandmaja brezpredmetni. Besedo ima kolega Rajh v imenu poslanske skupine. Spoštovani predsednik Državnega zbora, rad bi dal eno splošno pojasnitev glede glasovanja. V stranki SAB menimo, da je obstoječi zakon boljši, kot bo potem, ko se sprejmejo amandmaji k temu

Mesec dni nazaj praktično nihče v Državnem zboru ni želel ukrepati v smeri reševanja revščine, kaj šele da bi se resno pogovarjali o prednostnem dvigu najnižjih pokojnin. Pa smo v Levici na prejšnji obravnavi predložili amandmaje in izborili dvig najnižjih pokojnin na 442 evrov in dvig najnižjih pokojnin za polno dobo na 613 evrov, 613 evrov, torej na raven kratkoročnih in dolgoročnih minimalnih življenjskih stroškov. Dviga bi skupaj olajšala revščino, ki jo trenutno trpi 138 tisoč upokojencev in upokojenk. A za tretjo obravnavo je koalicija po nareku vlade Janeza Janše nedvomno pripravila amandmaje, s katerimi v že izborjene povišice najnižjih pokojnin v smeri reševanja revščine upokojencev posega tako, da najnižje pokojnine iz 442 evrov niža za 160 evrov in vrača nazaj na raven pod 300 evrov. Ohranja sicer dvig pokojnin za polno dobo, ampak te bi se v razmeroma doglednem času kljub temu dvignile, poleg tega vezava na dolgoročne življenjske stroške, kot jo predlagamo v Levici, pomeni tudi, da se to usklajuje z inflacijo in na ta način tudi pokojnine hitreje rastejo. Kar pa še vedno pomeni vse, kar sem povedal, da smo vseeno uspeli vlado in koalicijo postaviti v situacijo, da je pripoznala, kako 246 evrov najnižje pokojnine vseeno nekako ni sprejemljivo; in se tu postavlja novo dno na 280 evrov, se pravi več deset evrov dviga. In kot drugo, uspeli smo tudi z argumentacijo, da so najnižje pokojnine za polno dobo pa vendarle prenizko, tudi vladni oziroma koalicijski amandmaji nam tukaj pritrjujejo v smeri, da ohranjajo dvig na 613 evrov oziroma ga za nekaj evrov celo presegajo. Vseeno pod črto lahko rečemo, da tovrstno ukrepanje za reševanje revščine med upokojenci ne zadostuje. Ti dvigi so še vedno prenizki, še posebej dvigi teh najnižjih pokojnin. Še vedno bomo lahko brali zgodbe, kako starejše ženice večerjajo iz mačje konzerve, kako se starostniki odpravljajo, osramočeno gledajoč v tla, po pakete Rdečega križa, prepričani, da so si sami krivi za revščino, ki jih je doletela po družbeni ali, če želite, politični krivdi. Med 58 tisoč prejemniki, ki bi jim koristil dvig najnižjih pokojnin na 442 evrov, najdemo invalide, starejše samske ženske, tudi kmetice. Vsem tem vlada z amandmajem jemlje 160 evrov. Glasovali bomo proti. Takoj jutri nadaljujemo.

S tem sta postala brezpredmetna tudi amandmaja Poslanske skupine Levica k 4.a in 4.b členu, saj so vsi trije amandmaji Poslanske skupine Levica medsebojno povezani. Odločamo o amandmaju poslanskih skupin SDS, SMC in NSi in Desus k 4.a členu pod številko 1.

Prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi oziroma tretji obravnavi, predlog zakona neusklajen. Obrazložitev ima kolega Rajh. Hvala lepa. S tem zakonom in s temi spremembami v strani SAB zasledujemo svoj volilni program in obljube. In na našo pobudo se je že v preteklosti dvignil odmerni odstotek za ženske na 63,5 % in sedaj smo s to spremembo zakona, h kateri smo dobili soglasje tudi koalicije, skrajšali prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka za moške iz šestih let na štiri leta. Sami smo najprej predlagali tri leta, ampak v bistvu ena realnost, en kompromis je dosegel štiri leta. V stranki SAB se vsem, ki ste naš predlog podprli za dobrobit upokojencev, zahvaljujemo. Hvala lepa še enkrat vsem. **PREDSEDNIK

da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog odloka neusklajen. Glasujemo.

**Nadaljujemo s prekinjeno****1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev.** Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade, ministric, ministrov in vršilke dolžnosti generalnega sekretarja Vlade z dne 23. marca 2021, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje Zmaga Jelinčiča Plemenitega v zvezi s cepivi. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade Janeza (Ivana) Janše na poslansko vprašanje Tine Heferle v zvezi z imenovanjem tožilcev. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Edvarda Pauliča v zvezi z analizo za odločanje o zaprtju posameznih dejavnosti.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja na poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi s strategijo in organizacijo cepljenja proti covid-19. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje Andreje Zabret v zvezi s stanjem v Finančni upravi Republike Slovenije.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje Maše Kociper v zvezi s podaljšanjem ukrepa odloga plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb. Glasujemo.

45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Aljaža Kovačiča v zvezi s problematiko zapiranja delovnih mest na problemskih območjih. vala. 45. (Za je glasovalo 38.) (Proti 45.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi z nezakonitim izkoriščanjem žensk.

na poslansko vprašanje Marka Bandellija v zvezi z ukrepom obveznega testiranja na covid-19 za kmete dvolastnike. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Lidije Divjak Mirnik v zvezi z odpravo posledic šolanja na daljavo, ki se nanašajo na povečanje debelosti in kar 13-odstotni upad gibalnih sposobnostih otrok.

46. (Za je glasovalo 36.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Janeza Poklukarja ter ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje mag. Meire Hot v zvezi s posledicami omejitev gospodarskih dejavnostih v tradicionalno turističnih regijah. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na poslansko vprašanje Janija Ivanuše v zvezi s tovarno Safilo Ormož.

(Za je glasovalo 36.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za izobraževanje, znanost in šport dr. Simone Kustec na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi s poukom solfeggia in nauka o glasbi ter poukom v plesnih in baletnih oddelkih glasbenih šol. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja in ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na poslansko vprašanje Soniboja Knežaka v zvezi s Predlogom zakona o debirokratizaciji. Glasujemo.

46. (Za je glasovalo 36.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka in ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje mag. Andreja Rajha v zvezi z zapiranjem premogovnika Velenje in Teša.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za javno upravo Boštjana Koritnika na poslansko vprašanje mag. Bojane Muršič v zvezi s plačnim sistemom v javnem sektorju.

na poslansko vprašanje Vojka Starovića v zvezi z ustavitvijo financiranja Slovenske tiskovne agencije. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca na poslansko vprašanje Matjaža Nemca v zvezi z načrtovanjem železniške povezave tovornega in potniškega prometa med Gorico in Novo Gorico ter železniško povezavo Ajdovščina–Postojna.

46. (Za je glasovalo 38.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z onesnaženostjo podzemnih voda in pitne vode v Dravski, Murski in Savinjski kotlini, zlasti v luči predlagane novele Zakona o vodah. Glasujemo.

na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z najnovejšim dogajanjem okoli spodnjega dela gorenjske železnice. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič na poslansko vprašanje Tine Heferle v zvezi z imenovanjem tožilcev. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška ter ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Boštjana Koražije v zvezi z odpuščanjem delavk in delavcev v podjetju Safilo v Ormožu ter vse večji brezposelnosti v Spodnjem Podravju.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja na poslansko vprašanje Jožeta Lenarta v zvezi s kadrovskim načrtom v domovih za starejše občane. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance mag. Andreja Širclja na poslansko vprašanje Primoža Siterja v zvezi z javnofinančnimi učinki ustanovitve demografskega sklada in uvedbo socialne kapice. Glasujemo.

46. (Za je glasovalo 37.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Violete Tomić v zvezi s promocijo kulture v času predsedovanja Evropski uniji.

46. (Za je glasovalo 37.) (Proti 46.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija na poslansko vprašanje Nataše Sukič v zvezi z napovedanimi spremembami davčne obravnave samozaposlenih v kulturi. Glasujemo. 45. (Za je glasovalo 37.) (Proti 45.) Ugotavljam, da ta sklep ni sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 67. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. vala.